prosto su prevideli neku stvar. Dakle, kolege predlažu da se ovde u okviru ovog člana doda još stav 7. koji kaže – za potrebe izrade planskog i urbanističkog dokumenta, opštine, pokrajina, ministarstva, dobiju bez plaćanja takse, sve ono što je potrebno iz katastra.Međutim, u obrazloženju piše, da je to već definisano članom 174. stav 5. Ako možete da vidite i ako znate, član 174. je izmenjen i više u njemu ne stoji da je dužnost katastra da da lokalnim samoupravama i pokrajinama upravo ove topografske, katastarske planove itd.Tako da smatramo, da zaista ukoliko je ovo bio previd da obratite pažnju i smatramo da bi ovo trebalo svakako da bude deo zakona. Znamo da je neophodno uraditi planska dokumenta za sve lokalne samouprave. Ta aktivnost je započeta obavezom svih lokalnih samouprava, prvo da urade prostorne planove i planove generalne regulacije za i sedišta njihovih opština. Ne znam da li je to završeno, ali svakako je vrlo važno zbog cene i zbog tih prihoda i uopšte državnih organa, odnosno to je sve državno, zajedničko, znači katastar i opština i slično, da nije potrebno ovo da se plaća.Isto tako, sasvim je slično i sa prethodnim amandmanom, pa ću tu iskoristiti priliku mislim da bi svakako trebalo da stoji da - Republika Srbija i autonomnka pokrajina i jedinica lokalne samouprave i njihovi organi i organzacije, se oslobađaju plaćanja taksi za ove izvode, odnosno za upis nepokretnosti u njihovoj svojini.U obrazloženju kaže da se to podrazumeva, i da se naravno, misli da za sve kancelarijske poslove neće se plaćati taksa i da se to podrazumeva. Znamo, da se u zakonima vrlo malo šta podrazumeva i mislim da to treba decidno navesti, jer do sada je bilo različitih tumačenja, upravo u plaćanju ove takse, konkretno za ove topografske planove.Tako da, smatram da je ovo vrlo važna stvar. Upravo ono što je ministar pričao kada je obrazlagao zakon, a to je da moramo unaprediti saradnju između dražvnih organa i svih onih službi koje rade u javnom interesu, pa su to znači, i opštine, ali i RGZ i službe za katastar nepokretnosti.Mislim da su ova dva amandmana dobra i da samo pojašnjavaju ono što bi trebalo da stoji u zakonu, i mislim da bi ih trebalo

o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru menja se član 178 koji kaže, odnosno dodaje da da se oduzima licenca geodetskoj organizaciji, odgovornom licu, odnosno licu koje izvodi geodetske radove, a koje ne mora da ima licencu. Ne znam da li je tu reč o previdu, ne znam kako da oduzmemo licencu licu koje nema licencu i nije planirano uopšte da ima.Dakle, odgovorno lice kao što smo već pominjali u dugu prethodnih ovih amandmana, je ono lice svakako geodetske struke koje je dobilo licencu za te svoje radove, dakle licencirani inženjer geodezije i kako to svakako nije praksa, rekla sam, u zemljama EU, potrebno je obratiti pažnju na ove stvari kako ne bi dolazilo do propusta i kako mi ne bi došlo do praćenja standarda u zemljama EU, a mislim da bi to bio veliki problem.Tako da vas molim da obratite pažnju kako i na koji način će se ovaj zakon primenjivati i da li on zaista u saglasju sa modernim evropskim standardima u smislu ovog broja ljudi koji, odnosno koji su sa određenim obrazovanjem, srednjim ili visokim, ovlašćeni da budu nosioci posla u geodetskim organizacijama.Razumela

da zarađuju za život. Onda je ministarstvo rešilo navodim, da relaksira određene uslove za otvaranje geodetskih radnji, što ne mislim da je dobro.Mislim da ta odgovornost i sam pojam inženjera licenciranog i visokog obrazovanja na neki način gubi smisao. Tako da, ipak mislim da bi trebalo malo više da porazmislite o tome, da se reguliše način rada na određenoj teritoriji, znači tamo gde se dobija više zahteva, gde se vrši veći promet, gde služba za katastar ima više obaveza, da se tamo na neki način reše ti problemi, malo bolje.Tržište govori o geodetskim radnjama, odnosno tržište pokazuje da li će se negde otvoriti radnja, to ne zavisi od veličine opštine i slično, ljudi dolaze, normalno za novcem, za profitom. Tako da, tamo gde ima puno gradnje, gde ima puno prometa, gde se razvija sredina, tu svakako ima dosta geodetskih radnji.Ima dovoljno licenciranih inženjera, a naravno o tome sam sam govorila i u načelnoj raspravi, da na pravi način i vođenjem prave obrazovne politike možemo da povećamo broj ljudi geodetske struke. Dakle, da im pomognemo kroz stipendije da studiraju građevinski fakultet, odsek geodezija, da ih onda obavežemo određenim uslovima, ako iz stipendiramo da se vrate u te manje lokalne samouprave i da tamo rade.Mislim da je to jedan odličan način kako bi to moglo da se reguliše, sigurno bi se ta deca pre opredelila da tako nešto rade.Tako rade.Tako da vas molim, da o tome razmislite i da samo se zapitate da li je ovo stvarno ovo što mi u ovom zakonu donosimo, i na ovaj način umanjujemo kriterijume, zaista evropska praksa.

što ću još da zamolim ovom prilikom ministra Ilića jeste da svaki sledeći put kada se raspravlja bilo u načelu, bilo u pojedinostima, da u obrazloženju kojim se neki amandman odbije više se ne navode reči kao što je – amandman se ne prihvata jer je u suprotnosti sa osnovnim konceptom predloga zakona. Taj koncept mi, naravno, nismo razumeli. U ogromnoj smo većini u ovom parlamentu. Ili obrazloženje – amandman se ne prihvata jer je predloženo rešenje prikladnije.Znate, za pisanje amandmana

jednom jedinom rečenicom, zato što to nije u skladu sa nekakvim konceptom predloga zakona, koji opet ostaje nepoznanica ili zato što je predlog predlagača prihvatljiviji, mislim da to na neki način vređa sve nas kao narodne poslanike. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Da li još neko želi reč? član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić Marković i Miroslav Petković.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodna poslanica Donka Banović. Izvolite. Hvala, gospođo predsedavajuća.Gospodine ministre, samo ću jednu rečenicu u prilog onoga što je govorila moja koleginica Bojana Božanić. Nisam htela da se javljam, da uzimam vreme, ali kada su pitanju takse koje se podrazumevaju, u praksi to izgleda potpuno drugačije, nego što piše u zakonima i onog što se podrazumeva.Za mnoge korisnike socijalne pomoći nemoguće je da dođu do svoje socijalne pomoći, jer im je potrebna potvrda da nemaju vlasništvo nad imovinom bilo kojom koju mogu da dobiju u katastru. Zakon predviđa da oni na to ne treba da plate taksu. Nažalost, uredno im se traži takva taksa, tako da to što se podrazumeva i što piše u nekom zakonu, ne mora uvek da se primenjuje.Sada da pređem na ovaj amandman na član 24. koji je zapravo izmenjen onaj član 179. u zakonu, koji se menja. On se odnosi na uslove stručne i uslove povodom radnog iskustva inspektora koji treba da vodi kontrolu rada geodetskih organizacija.U stavu 1. su ti uslovi koji se odnose na poslove inspektora inspekcijskom nadzoru nad geodetskim organizacijama.U sledećem stavu je dodat još jedan deo koji se odnosi na uslove koje treba da ispuni inspektor nad izdavanjem kartografskih publikacija i zapravo su i ovde precizirani uslovi koje on treba da ispuni kada je u pitanju staž, odnosno prethodno radno iskustvo i struka.U ovom prvom slučaju u stavu 1. ovo je sve u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i tu nemamo šta da dodamo, ali sada, kada je u pitanju ovaj drugi stav, moram da vam pročitam ono što ste vi napisali u zakonu. Dakle, poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru nad radom geodetske organizacije može da obavlja lice geodetskih struke sa masterakademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine, odnosno 240 bodova, položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam prepoznala zbog čega je uzeto baš sedam godina? Šta je to te sedme godine toliko bitno različito da baš sedam godina mora da bude ili je tu još neka slika samo falila?U

specijalističkim akademskim studijama, odnosno osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od četiri godine, opet onih 240 bodova, položeni državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci. Nejasno mi je zbog čega je uzeto baš sedam godina?Mi smo smatrali da je tu mnogo uputnije reći da bude pet godina. To je nekakav presek. Pet godina je minimum da se ti uslovi ispuni i da može čovek da radi kao inspektor, ali sada ide ono drugo obrazloženje.Pošto je koleginica Batić lepo primetila da imate dve vrste obrazloženja, kod mene je slučaj ovog drugog obrazloženja – amandman se ne prihvata jer je predloženo rešenje prikladnije. bih volela da dobijem odgovor šta je prikladnije u odnosu na to da neko sedam godina? Šta se događa sedme godine staža? Imam više nego tih sedam godina, pa prosto mi je interesantno zašto je sedam godina uzeto kao neko merilo? Radmila Gerov. **Radmila Gerov** Zahvaljujem.Potpuno je nejasno zašto je Vlada Republike Srbije odbila ovaj amandman. godina je potrebno, po Predlogu zakona, da inspektor ima radni staž. To nije uslov koji je potreban ni za direktora. Na primer, za direktora škole dovoljan je uslov pet godina radnog staža, za načelnika opštinske uprave

godina radnog staža? Ukoliko želimo kvalitet, mislim da taj kvalitet možemo da dobijemo i sa pet godina radnog staža i potpuno je nejasno zbog čega je Vlada Republike Srbije odbila ovaj amandman.Ministre,

Poštovana predsedavajuća, što se tiče ovog amandmana od koleginice, ne mislim da je dovoljno pet godina za poslove i radne zadatke jednog inspektora.Kako prethodni poslanik reče, potrebno je, kada je upoređivanje sa školama, za direktora škole pet godina, ali za inspektora u vaspitanju i obrazovanju potrebno je malo više, pa i u geodetskoj struci. Dakle, ljudi sa određenim znanjem, sa određenim iskustvom bilo bi bolje da je više od sedam godina, ali verovatno se vodilo računa da geodetske struke, kako je rekao i ministar, nema baš na tržištu. Bolje je da je Bolje je da je više, nego što je manje.Pretpostavljam da se zakonodavac u tom smislu i rukovodio, s tim principom. U danu za glasanje neću podržati ovaj amandman. Mislim da u čitavom zakonu jutros u raspravi provejavaju neke stvari, kao u onom smislu da mi imamo sada stručnjake. Nemamo ih i to je problem geodetske struke, ali to i ne znači da možemo sada davati određene povoljnosti.Čudno mi je mi je da pojedini poslanici nisu shvatili duh ovog zakona. Tri su stvari bitne o kojim ne želim razgovarati, jer u uvodnom delu, kada smo govorili uopšte o zakonu, je zaista rečeno. Hvala.

najmanje sedam godina rada u struci, a ne nešto manje godina.Ako ćemo ići nekom analogijom, pa, evo predlažem da tih sedam godina u struci uvedemo izmenama i dopunama Zakona o Vladi, pa recimo da i resorni ministri imaju sedam godina rada u struci. Mislim da bi bili objektivniji. Hvala.

bih amandman mojih kolega. Šta se kaže u ovom amandmanu? U članu 24. stav 1. posle reči: "Zakona o visokom obrazovanju" dodaju se reči: "osnovnim akademskim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine" i posle reči: "položenim državnim stručnim ispitom" dodaju se reči: "propisanim za to obrazovanje".U obrazloženju se kaže dodavanje reči: "osnovnih akademskih studija u trajanju od najmanje četiri godine" ima isto obrazloženje kao i kod ranijih amandmana, a dodavanje reči: "propisanim za to obrazovanje" precizira se nivo položenog državnog ispita, jer se isti razlikuje za različite nivoe geodetskog strukovnog obrazovanja".U obrazloženju Vlade stoji da je ovaj amandman u suprotnosti sa osnovnim konceptom zakona, što ja ne razumem.Nigde u svetu, da se ne ponavljam, u okruženju i u EU, firma koja se bavi inženjerskim poslom, a ovo je inženjerski posao i govorim u ime inženjera, ne može obavljati posao bez da ima zaposleno lice sa odgovarajućom licencom, da li projektantskom ili izvođačkom, u zavisnosti čime se bavi i u skladu sa zakonom.U Nemačkoj, na primer, je nosilac poverenih poslova iz oblasti državnog premera i katastra neko ko je završio visoku školu, fakultet, akademske studije iz oblasti geodezije i zove se javni geodetski stručnjak. To se, naravno, može proveriti.Sledeća stvar koja je važna ovde da se kaže, šta ćemo sa 400 geodetskih organizacija koje su se preregistrovale i prilagodile zakonskoj regulativi i pri tome preregistracija je koštala? Da li bi zaposleni u RGZ sebi dozvolili da se izjednači srednja i viša škola, viša i visoka škola? Naravno da ne bi. Verovatno bi bio štrajk i tražili bi svoja prava.Privatne geodetske organizacije, nažalost, ne mogu da štrajkuju. Postoji jedna ružna izreka za nekoga ko je završio fakultet ili višu školu, a svojim znanjem, radom, povećava produktivnost ustanove, državnog organa, preduzeća – ko ti je kriv što si učio? Tu degradaciju moramo konačno zaustaviti. Hvala. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Da li neko želi reč? član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić Marković i Miroslav Petković.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodna poslanica Donka Banović. Hvala.Ovim članom 25. inače se menja, odnosno dopunjuje član 181. U tom članu su propisane dužnosti, obaveze, odnosno poslovi koje

važećem zakonu, s tim što se ovde dopunjava sa još jednom obavezom, tako da direktor ima, praktično, 18 veoma ozbiljnih obaveza, odnosno dužnosti koje obavlja.Mi smo predložili amandmanom da se briše tačka 15. Inače, tom tačkom se propisuje obaveza direktora da bliže određuje kriterijume, postupak, način i metodologiju za procenu vrednosti nepokretnosti. Ovo je amandman u skladu sa svim onim prethodnim našim amandmanima, kojima mi osporavamo, da tako kažem, monopol RGZ kada je u pitanju procena vrednosti.Smatramo

nema mogućnosti da to obavlja kako treba i to zaista ne treba da bude obaveza Zavoda. Kada je bio inače ovaj Zakon, mislim da je bio 2009. godine, poslanici DSS su i te kako govorili o tome da ovaj zakon zaista ne sme da ovlasti Zavod za procenu vrednosti.Vi ste i za ovaj amandman obrazložili da je u suprotnosti sa osnovnim konceptom zakona. Malopre je gospodin Atlagić rekao da narodni poslanici nisu shvatili duh zakona. zakona. Evo, nekoliko nas traži da vi nama objasnite šta je osnovni koncept ovih izmena i dopuna i gospodin Atlagić da nam objasni koji je to osnovni duh koji mi nismo uspeli da razumemo.Kada smo već kod dužnosti i obaveza i direktora RGZ i samog Zavoda, ja bih postavila pitanje gospodinu direktoru, za koga znam da ne može da nam odgovori ovde u plenumu, ali može da kaže gospodinu ministru, pa on može da nam kaže. Recimo, moje pitanje koja sam i u plenumu postavljala, citirala neke vaše izjave sa jedne konferencije, prosto pitam iz kog iz kog zakona, iz kojih članova Zavod crpi mogućnost da učestvuje u sprovođenju inače neustavne Uredbe o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u katastru zemljišta za AP Kosovo i Metohiju?Ponoviću samo nekoliko podataka još iz rasprave u načelu, a to je da je prema katastarskim, odnosno zemljišnim knjigama i podacima Srbija vlasnik 60% imovine na KiM. Mi još uvek posedujemo te katastarske knjige iz čak 1.300 katastarskih opština sa teritorije KiM. I dok su originalne knjige kod nas, mi možemo i da dokažemo svima kojima treba to da se dokazuje da je to vlasništvo Republike Srbije, odnosno državno, privatna i crkvena imovina.Opet postavljam pitanje, iz kog to zakona, ili koji to zakon dozvoljava Zavodu da učestvuje u sprovođenju ove sramne uredbe. Inače ste vi, gospodine direktore, to je pitanje još iz rasprave u načelu, vi ste 4. juna, znači pre nekih mesec dana, kada se održavala Šesta regionalna konferencija o katastru, infrastrukturi, prostornih podataka u Beogradu, vi ste rekli da Zavod priprema digitalnu arhivu katastarske dokumentacije za područje KiM. Takođe

nije struka, jer je napravio insinuaciju da nisam pročitala.Jesam pročitala, ali opet nisam uspela da shvatim duh zakona. Možda nisam pametna kao vi. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Donka Banović, Milica Vojić Marković i Miroslav Petković.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodna poslanica Milica Vojić Marković. Hvala gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kao ni svih ostalih do sada 44 amandmana, ni 45. nije prihvaćen, što nije neki veliki uspeh za nas koji smo se trudili da pročitamo, razumemo i pokušamo da popravimo Predlog zakona, sve u saradnji sa ljudima koji su iz struke.Ovaj član 26. se odnosi na kazne za prekršaje, za pravno lice koje se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, kao i na kazne za prekršaje za odgovorna lica.

mi opet smatramo da je to stvarno malo, jer se radi o kršenju zakona i to u vrlo važnoj oblasti, kada govorimo o tome u kakvom je stanju Srbija kada je u pitanju katastar.

zakona.Smatrali smo da je duh zakona kvalitet, efikasnost i odgovornost službe i svakog zaposlenog u toj službi. O tome najbolje građani mogu da vam kažu.Takođe smo se rukovodili još jednim delom koji se zove realnost. Dakle, svi koji su zaposleni i oni koji, nažalost, nisu zaposleni, a mnogo ih je mnogo, skoro milion, žive u realnosti, znaju koji su uslovi. Zaista, razumem da nema dovoljno kvalitetnih i stručnih ljudi, ali ne mislim da se to može nadomestiti na način na koji je predloženo u ovom zakonu. Zato ne mogu da govorim o tome da je to duh zakona. Jer, ako tako tumačimo, onda je duh zakona da nestručni rade stručne poslove, a to ne može biti duh zakona, jer onda to nije u redu.Dakle, mi smo smatrali da treba zaštiti i one koji rade i geodetsku i druge struke koje rade u zavodu. Ali, moram da postavim pitanje - a ko štiti građane? Volela bih da je neki od poslanika, koji je ovde govorio sa aspekta toga da tumači duhove zakona, malo razgovarao sa građanima na tu temu. Volela bih da vam kažem samo jedan slatki mali primer koji se odnosi na mene lično. Dakle, živim u kući koja pet generacija pripada mojoj porodici, koja se svaki put preziva Vojić. Neko je u katastru svojom rukom upisao da se ja prezivam Vujić i ja treba da snosim odgovornost, da ispravljam grešku toga. To je malo mnogo. ima narodni poslanik Marijan Rističević. amandman koji su podnele kolege iz Demokratske stranke Srbije. Mi smo ovim zakonom povećali plate koje su u Republičkom geodetskom zavodu i katastru jako male, a uz povećanje plata treba i da ide povećanje kazne.Pre svega, imam u vidu da je katastar nepokretnosti postao u poslednjih godinu do pet godina godina izvor raznoraznih korupcionaških afera, dakle, da se za određenu sumu novca može ostvariti neki privatni interes, odnosno oštetiti neko drugi. Dakle, spadam u one koji su i po nekoliko godina čekali na uknjiženje. Spadam kao zemljoradnik u one koji čekaju pred šalterima, gde se godinama ne rešavaju takvi slučajevi, a gde se kada se pojavi neki tajkun omiljeni, gde se na brzinu ako treba i vanredno to radi.Dakle, uz povećane prihode, koje svakako treba obezbediti i radnicima Republičkog geodetskog zavoda, radnicima koji rade u katastru, mislim da svakako treba povećati i ove minimalne kazne za pravna lica, a i za fizička lica koja su odgovorna za propuste koje načini katastar nepokretnosti, odnosno Republički geodetski zavod.Mislim da se slažemo oko toga, a previše pričamo o ružičastom, znači, da se slažemo oko toga da u katastru sve ne štima kao što bi trebalo da štima, da smo daleko od toga da se tamo to radi nepristrasno, da se radi profesionalno, da se radi objektivno. Mi seljaci, ja sam predsednik Narodne seljačke stranke, smo posebno osetljivi na geometre, posebno osetljivi na nepravde koje se čine, doduše uglavnom na štetu malih, običnih ljudi, a već sam rekao, u korist nekih koji najverovatnije imaju neke mehanizme koje obični ljudi nemaju ili nemaju u tim iznosima koji se na šalteru očekuju.Nigde ljudi nisu manji nego ispred šaltera, a nigde se ne osećaju većim nego iza šaltera. Mislim da je to rekao neki naš pesnik i to se odnosi i na katastar nepokretnosti, odnosno Republički geodetski zavod.Slažem zavod.Slažem se sa zakonom u većini slučajeva, da im treba i povećati plate, da to treba da bude profesionalno, da treba povećati broj ljudi, da treba sve učiniti, ali mislim da i kazne koje su ovim amandmanom predložene, da ih treba uvećati, barem u ovom minimalnom iznosu, maksimalni, koliko vidim, ostaje isti, s obzirom da stvarno u tom katastru u poslednjih pet godina ima raznoraznih nepravilnosti, a više onih zemljišnih knjiga u sudu nema.Dakle, dozvoljene su razne mahinacije i svaki dan neko od građana dolazi da nam se žali da je neko nepravilno upisao, da nije upisao parcelu, da je oštetio. Posebno su seljaci tu primer, da su oštećeni na ovaj ili onaj način, da su ih oštetili geometri, da nisu uknjiženi na vreme, itd. Mislim da za namerne propuste, a ovde se radi o tome, da treba te kazne uvećati. Tako će se, pored više ovlašćenja, pored više novca, samim tim povećati i obim odgovornosti propisanim kaznama. Mislim da amandman DSS može s moje tačke gledišta da se podrži i da se ove minimalne kazne za odgovorna i pravna lica povećaju, s obzirom na propuste koji su i dalje mogući u ovoj službi. Hvala. Hvala.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Bojana Božanić i Miroslav Petković.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić. Mi smo predložili u ovom članu da se stav 2. briše, a da se koriguje čitav član, a sve u cilju da se ne smanjuju uslovi za funkcionisanje geodetskih organizacija koje nisu uskladile svoje poslovanje sa odredbama važećeg zakona, već da se produži samo rok, a ne da radimo ovde poništaj rešenja o poništavanju itd, da bi u svakom slučaju pomogli tim geodetskim organizacijama da oni ispune sve te odredbe, a da ne umanjujemo sa druge strane uslove i kriterijume, kao što sam rekla, i na taj način degradiramo čitavu struku. Dolazimo sada u situaciju, izgleda da ako neko ne može da ispuni uslove, onda mi te uslove i menjamo.Kako je ovo poslednji koji takođe nije usvojen, kao nijedan prethodni, verujem da ministar, obzirom da voli da iskoristi priliku kada završe svi poslanici da govori o svemu onome o čemu smo mi danas govorili, da odgovara na neka pitanja poslanici posle toga nemaju pravo da mu odgovore bilo šta, tako da on faktički može da kaže šta god misli da treba u najmanju ruku. Želela bih samo da zaključim da suština treba da bude da rešimo problem u oblasti državnog premera i katastra, a ne da se da se suštinski bavimo problemom, da ne razmišljamo da li je nešto naknada ili je taksa, da li je inspekcijski i stručni nadzor, da li je Ministarstvo prostornog planiranja ili je Ministarstvo urbanizma, što mislim da su manje važne stvari, a treba da se pozabavimo pre svega brigom o državnoj zemlji i krađom državne zemlje.Pošto smo utvrdili činjenice da na Zlatiboru nije bilo nikakvih neregularnosti, niti je bilo bilo kakvih problema ili smena zbog toga, jer tamo ljudi koji već zadnjih 12 godina vode lokalnu samoupravu imaju preko 50% 50% podrške vlasti. Dakle, DSS je na vlasti tamo u preko 50% podrške građana, što pokazuje, verujem, da smo na pravom i poštenom putu i idemo ka pravim vrednostima. Zato vas molim, kako nije bilo ovih nekih problema, da vi sada rešite jedan veliki problem koji se dešava na teritoriji opštine Čajetina, a to je uzurpiranje i otimanje državne zemlje u samom centru Zlatibora. To je zemlja koja je veoma skupa i ona se daje privatnim licima bez ikakve nadoknade, bez dinara plaćanja. plaćanja. Molim vas da kaznite i smenite te ljude koji su, verujem, bez vašeg znanja u vašem ministarstvu i drugim ministarstvima, uopšte u državnim službama, stavili potpis na jednu takvu stvar, na jedno takvo rešenje koje ja ovde imam, da se državna zemlja u vlasništvu svih građana…(Predsedavajuća: Tema.)Evo, jedna rečenica… svih građana opštine Čajetina daje, poklanja, otima i na taj način molim vas da reagujete tu, jer to je pravo mesto da se reši ovaj veliki problem. Aleksandar Senić. **Aleksandar Senić** Razlog za odbijanje ovog poslednjeg amandmana je da je u suprotnosti sa osnovnim konceptom predloga zakona, kao i prethodnih pet, šest, po kojima nisam hteo da se javljam jer želim da poštedim javnost Srbije stalnog pozivanja na nestručnost

Neka bude, ali onda ne poštujete ovaj dom. Ne poštujete Skupštinu Republike Srbije, jer doći sa obrazloženjem da se amandman ne prihvata jer je predloženo rešenje prikladnije i da tu završite svako obrazloženje ili sa obrazloženjem da se amandman ne prihvata jer je u suprotnosti sa osnovnim konceptom predloga zakona, da stavite tačku bez daljeg obrazloženja, obrazloženja, je jedno nepoštovanje ljudi koji su iz najbolje namere hteli da doprinesu usvajanju što boljeg zakona.I dalje tvrdim da je reč o sujeti, koja potiče od neznanja i nestručnosti, da niste hteli ni da razmatrate ove amandmane i da vam je najlakše bilo da kažete da nisu prikladni.Gospodine prikladni.Gospodine ministre, nije prikladno da se u Narodnoj skupštini, koja donosi sve zakone, ne poštuje Zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima.

Možete da mi vratite i repliku i da mi kažete da sam izašao iz teme. Kaznite me, priznajem, ali branim parlament. Jednostavno, nepoštovanje tog zakona je nedopustivo.(Predsedavajuća: Gospodine Seniću, i ja branim parlament. Dakle, govorite o amandmanu.)Dakle, na završnoj reči želim da kažem i to da je neophodno doneti ozbiljne promene zakona o katastru, da se ubrzaju procedure koje će doprineti bržem rešavanju predmeta. Apelujem u ime svih zaposlenih po ugovoru o delu i ugovoru na određeno vreme u katastru da raspišete konkurse i zaposlite ljude tamo gde su zaista neophodni, da bi ubrzavali rešavanje predmeta i procedura u ovoj zemlji. Hvala. **Vesna Kovač** Reč ima dr Janko Veselinović. Poštovana predsedavajuća, mislim da ste prekršili Poslovnik i član 27. Svaki put kada poslanik ukaže na nepoštovanje zakona, Ustava, smatram da to treba biti prioritet u odnosu na svaku drugu diskusiju.Ako se ovaj Ustav, ako se ovaj zakon, ako se ovaj Poslovnik ne poštuje od poslanika koji su glasali za to, ili su dužni da poštuju zakone koje su donele kolege pred njih, smatram da je poslanik imao pravo da ukaže i da to ima pravo u svakom trenutku da ukaže.Ako poslanica i ako ministar krše zakon u ovoj Skupštini, smatram da je to neprihvatljivo i da građani ne mogu da imaju primer ukoliko ministri i poslanici ne poštuju Ustav i zakon.

pa neko smatra da inspektor treba da ima najviše staža i da ima od najvišeg zvanja malo više staža, da može da iskontroliše neke važne stvari. Ako vi kažete da to ne valja, možete pokrenuti proceduru da se to

Od vas sve zavisi.Pozdravljam vas sve i zahvaljujem vam se na jednoj izuzetnoj saradnji. Mogu reći da ste vrlo dobro, kako naš narod kaže, proučili zakone i dali puno i amandmana i poboljšanja, što je dobro. Uvek budite takvi.

Posetićemo i mnoge druge opštine.Još jednom, da ne dužim, hvala vam na saradnji. Nema nekog zameranja, nemojte misliti da sam se uvredio. Opozicija ima prava da kaže šta hoće, naravno, u skladu sa Poslovnikom.Mi smo tu da učinimo šta možemo i kako možemo, ali mi je drago da smo ipak imali neke zajedničke stavove, stavove, identične, i da ćemo učiniti sve da ovaj zakon bude dobar i da građani Srbije osete da se nešto bolje u Srbiji događa, posebno investitori. Još vam se zahvaljujem.

(Ne)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Sa radom nastavljamo u sredu, 24. jula 2013.